Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание. Уважаеми народни представители, днес продължаваме с разискванията

Припомням времето, с което до момента разполагат парламентарните групи, като пояснявам, че до момента нито един народен представител от името на парламентарна група все още не е искал удължаване на времето.

събрание по повод приключилия месец на политически консултации. Ако дотогава, което най-вероятно ще се случи, не сме приключили с разискванията, в 10,00 ч. бъдат прекъснати, за да чуем президента. След това ще продължим с дебатите по Законопроекта. Професор Станков, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Упълномощен съм от Парламентарната група на АБВ като медик, но като работещ с медици, да изразя нашето становище по предлагания Законопроект. С голяма убеденост посочваме, че промените в досегашната здравноосигурителна система са абсолютно наложителни. Те трябва да осигурят по-справедливо разпределение на обществените фондове, по-добро медицинско обслужване на нуждаещите се и по-рационално използване на финансовите средства. Система, при която както изпълнителите, така и ползвателите на финансиращите органи са недоволни от статуквото, очевидно се нуждае от промени. този смисъл предложенията на екипа на Министерството на здравеопазването са навременни и очаквани. Смисълът на тези промени може да се систематизира в няколко точки. Първо, подобряване събираемостта на вноските в Здравната каса. В Законопроекта се предлагат редица мерки в това направление. Те засягат както работодателите, така и индивидуално осигуряващите се. За последните се предвижда при невнасяне на здравни вноски лицата да възстановят здравноосигурителните си права, ако заплатят вноските за три години в рамките на шест месеца след приемане на тези поправки. След този срок за ползване на здравните фондове неосигурените би трябвало да заплатят всички вноски за 15 години. Това може би е справедливо, но противоречи на редица закони, определящи давност за държавни и общински вземания от пет години. Тези текстове най-вероятно ще бъдат отменени от Конституционния съд и би трябвало да се изтеглят, тъй като създават ненужно напрежение в системата. Във връзка с това се явява крещящо противоречие в логиката на предлаганите промени. Известно е, че в момента държавата изплаща половината от минималните вноски на лицата, които осигурява. Предлага се да се увеличат нейните вноски с 5% годишно, така че през 2025 г. да се изплащат пълни вноски. Не е ясно по каква причина се прави опит да се дисциплинират всички индивидуални вносители, а да се дава индулгенция на най-големия длъжник, при това цели 10 години. Второ, възстановяване на договорното начало. Мерките, които се предлагат в това отношение, се приветстват от всички участници в системата. Трябва много внимателно да се преценят участниците в договорния процес. В момента редица съсловни организации имат претенции за такова участие. Считаме, че в процеса би трябвало да се включи само организацията на определящите фактори, тъй като безкрайното увеличение на преговарящите неминуемо води преговорите до провал. Трето, три са стълбовете на здравното обслужване. Това е революционната промяна в нашата здравноосигурителна система. Поради липсата на опит у нас в това отношение съществуват редица спорни моменти и неясноти. Спешната помощ е приоритет на държавата и е достъпна за всеки. Тази аксиома е водеща във всички системи и осигурява базисна грижа за всеки нуждаещ се. Тук трябва да се отбележи, че е необходимо ново дефиниране на понятието „спешност”. В различните помагала влизат редица признаци, които са нерелевантни за нуждите на специалистите, които трябва за минути да вземат решение, например определението, базиращо се на възможните последици в рамките на 24 часа. При липса на ясни критерии Спешната помощ може да се окаже вратичка за обслужване на здравноосигурени, здравнонеосигурени и източване на Касата. Втори стълб – обхваща значимите заболявания. При този стълб се осигурява безотказна медицинска помощ на всички здравноосигурени. Този стълб би бил напълно осигурен от Националната здравноосигурителна каса. За преценка на предложението би трябвало да се представи списък на тези заболявания. Очакваме, че във връзка с него биха настъпили основни дискусии. Задължително в изготвянето му трябва да има представители на научните дружества по отделните специалности – Лекарският съюз и пациентските организации. Не е ясно къде остават някои редки заболявания, които не са социално определящи, но изискват продължително и много скъпо лечение. Трети стълб: обхваща заболяванията, които могат да се лекуват в отложен порядък. За страдащите от тези заболявания се създава лист на чакащите, въпросът е колко време – или се използват допълнително здравни осигуровки. Според нас последното нарушава един от основните признаци на здравното осигуряване – солидарността. Много трудно би се обяснило на здравноосигурените лица необходимостта от отлагане на лечението им при налична леглова база и апаратура. По този начин отпада едно от малкото предимства на нашето здравно обслужване – своевременността. Четвърто. Увеличаване състава на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Предвижда се Надзорният съвет да бъде увеличен с двама представители на държавата. Този текст срещна единодушно неодобрение. Това е своего рода одържавяване в една обществена институция. Като се има предвид, че държавата е най-нередовният платец, това звучи дори цинично. Смятаме, че този текст трябва да бъде оттеглен. Пето – арбитражни комисии. Всички изпълнители на медицинска помощ приветстват възстановяването на реално действащи арбитражни комисии. За да бъдат те ефективни и за да се ползват с доверие, съставът им трябва да бъде определен така, че да няма болшинство от представителите на санкциониращите органи. В противен случай решенията стават предрешени, а наличието на самите комисии вече е спорно. В Законопроекта не се указват мерките срещу лечебните заведения, които действат избирателно и не оказват медицинска помощ в пълен обем съгласно лиценза за дейност, акредитацията на лечебните заведения и изискванията на стандартите по отделните дисциплини. Масова практика е отказ от обслужване на спешни болни и такива с ресурсоемки болести. Като цяло предложените промени са стъпка в правилната посока. Парламентарната група на АБВ ще ги подкрепи на първо гласуване. Същевременно съществуват редица слабости и нерешени проблеми, поради което си запазваме правото

Не виждам, уважаеми колеги. Продължаваме с изказване от господин Абу Мелих от Парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, господин Мелих. След него е Георги Гьоков, след което господин Тунчер Кърджалиев. Министърът излезе някъде, но имам няколко въпроса към него в духа на това, което се случва. Уважаеми народни представители, реформата в контекста си като реформа по принцип в какъвто и да е отрасъл търси два показателя да увеличи: първото е справедливостта, да има по-голяма справедливост в системата и второто е ефективността – системата да работи по-ефективно. Това е целта от всяка една реформа.

Въпросите ми към министъра се делят на две части. Едните са глобални, а другите са локални. Първо глобалното.

Здравните показатели на българина къде ще стигнат? Ще се увеличи ли средната възраст? Ще паднат ли детските заболявания и така нататък. Това са глобалните въпроси, защото имаме реформа в здравеопазването. Локалните въпроси: първо, относно Националната здравноосигурителна каса. Националната здравноосигурителна каса поема вече основния стълб на всички български граждани. Въпросът ми е следният: щом аз ще имам допълнителна застраховка, щом ще имам втори стълб, Националната здравноосигурителна каса в бъдеще ще продължава ли да взима отчисления процент от моята заплата, или ще е фикс плащане, както е при застрахователните премии? Това е много важно като въпрос. Знам, че тази година или следващата, когато тръгне реформата, това не може да се случи, но трябва отсега да знаем накъде отива бъдещето. С две думи: ако аз с една застраховка за втория стълб ще платя примерно 20 лв., защо за първия стълб, където е също фикс,

Не искам да играя ролята на опозиция, но тази теза не е правилна, защото по принцип държавата взе милиард и половина от Здравната каса и сега ги връща. Това са пари за здраве, които са в бюджета. Никой не е дал от данъци. Значи тази теза не е правилна. Това, което ме притеснява, не че имам нещо против да влязат двама от държавата, но естеството, духът на Здравната каса отпада и става държавна институция,

какво ще постигнем, ако вкараме още двама? Ако е в полза на реформата, аз съм съгласен. Но ако е просто така, за да си увеличим влиянието, какъв е смисълът? Това е съществен въпрос. Следващият ми въпрос е относно правата на потребителите изобщо. Ние реформата не я правим заради министъра или народните представители. Реформата я правим заради пациентите – да се лекуват по-добре и да са по-доволни от здравната система. Тяхната роля в Закона за здравното осигуряване е почти нищожна, даже не я виждам. Дори удовлетворението, което приветствам за него, не го определя самият пациент, а ще го определя пак държавна Затова тук приветствам, ще имаме ангажимента да вкараме между първо и второ четене механизми в Закона, където да дадем преки права на пациента на потребителя на системата, той да си контролира процеса на лечение, какво се случва с него. идея си нямате колко пари ще спести на държавата, защото два милиона хоспитализирани ще станат два милиона контрольори, които работят без пари! Два милиона ще контролират цялата система! И това е механизъм, който не се ползва..., ние тук да сме си го измислили. Това е механизъм, който се използва масово на Запад. Така. Следващото – относно застрахователите, които ще се вмъкнат във втория стълб. Приветствам, така е правилно, така се прави. Ще има ли контролен орган, държавен, който да контролира действията на застрахователите? Защо? Защото застрахователите може да започнат да отказват застраховки! Идва един млад човек, който вариантът да се разболее е почти нулев. Ще му кажат: да, добре дошъл си, да, дай си парите. Ще влезе един възрастен с диабет и ... ще му кажат: извинявай, но не ни трябваш, ти си разглобен целият, ще фалирам заради теб. Да, така е! Това са проблеми, които американците имат. Затова ще има ли контролен орган, както в Холандия, който задължава застрахователите да не отказват застраховка – първото, и, второто, най-странното, дава фикс цена за застраховка!

Следващият ми въпрос. Управлението на държавния ресурс като лечебни заведения е една от причините да имаме проблеми в здравната система. Не казвам, че частните болници са добри – категорично не, но имаме огромен ресурс от държавни лечебни заведения, които ако не се разформират, ще рефлектират върху, язък, хубавата работа, която се предлага тук. Сериозно ще рефлектират! След време ще видите, че тук ще има катаклизъм между едните и другите, и двете са в сферата на държавното. Последно завършвам така – реформата наистина трябва да е глобално приета от цялото Народно събрание. Вчера забелязах, че дори левицата не тръгнаха с върла опозиция срещу министъра или срещу това, което се предлага от правителството, защото те знаят, че това е изходът. Друг изход освен втори стълб да се пусне няма. Другият изход е да се увеличи вноската, вместо 8% да стане 12 примерно, но това е ефективното. Всички знаят, че това е решението! Проблемът е следният: в този му вид първи стълб и втори стълб, първият стълб, който има определени диагнози, опасността е единствено да има проблем в бъдеще и да дойде някое си правителство, където популизмът е по-завишен като доза доза в него, и да каже примерно: „В първия стълб включваме всичко”. И тогава ще стане хей така. (Показва с ръце.) Затова според мен трябва в закона да има механизъм, който да регулира тези неща. Иначе идеята е перфектна, правилна, в правилна посока вървим. Искам отговори за глобалното как ще ни се подобри здравето, какво гоним? Здравето на кой: на французина, на англичанина, на холандеца, на чехите – на кой точно гоним? И какво ще се случи със

няма го като информация. Вие като народни представители можете да я получите, но ако пуснете въпрос към министъра, а това е обществен ресурс. Защо се крие тази информация?! Ето Ви много неща, които влияят върху една реформа да се случи. Тези фини настройки трябва да се направят между първо и второ четене. Апелирам към всички народни представители от всички политически сили го подкрепят – това е правилната посока. Нека всеки да си даде мнението по тази тема и да стигнем до консенсус, където след десет години да е едно и също и да не се променя. Благодаря Ви много. Не виждам. Следващото изказване е на народния представител Георги Гьоков от Парламентарната група на БСП

Представяте ни този Законопроект като част от концепцията за реформи на правителството. Аз не го разглеждам като реформи в здравеопазването, а като крачка назад. Господин Министър, вчера с 22-минутната си реч се опитахте да ни убедите, че едва ли не всичко в здравеопазването ще се подрежда отлично от тук нататък, но да си припомним 1999 г., когато стартирахте здравната реформа – пак Вашата партия, макар и под друго име, пак суперлативи, обещания и перспективи, а сега се налага да реформираме реформата, така че няма как да Ви вярваме сега макар че в предложенията Ви има рационални зрънца, но те никак не са много. Изговори се много, но няма как да не спомена някои факти, които будят притеснения у мен, а би трябвало да будят притеснения у всеки здравомислещ българин. Започвам от това, което българските граждани много ги притеснява. Закона всяка една от съсловните организации в здравеопазването вижда по нещо, което й харесва, но ги няма пациентите. Имам чувството, че се опитвате да правите здравеопазване без пациенти. Сигурни ли сте, господин Министър и господа вносители, и колеги, подкрепящи Законопроекта, че с разделянето на пакета от здравни услуги, че с въвеждането на листата на чакащите и с друга голяма част от непремерените предложения, ще накарате пациентите да изпаднат в състояние на див възторг или че по някакъв начин ще се почувстват удовлетворени? Сега Касата покрива един основен пакет, в който в който влиза лечението на всички заболявания. Няма как да бъде прието без сериозни опасения разделянето на този пакет от здравни услуги, заплащани от Касата на спешен, основен и допълнителен. Идеята е: в основния пакет да попадат всички тежки и социално значими заболявания и към тяхното лечение да се насочи финансовият ресурс, а в допълнителния трябва да попаднат болести, които не застрашават живота. Финансовият ресурс за тях ще е ограничен, което означава, че за достъп до безплатно покриване от Касата лечение ще се чака. Ще има листа на Ако здравноосигуреният не желае да е в листата на чакащите и иска незабавен достъп до лечение, ще трябва да си го плаща или да разчита на допълнително здравно осигуряване. По този начин официализирате платеното здравеопазване в рамките на услугите, които здравноосигурените лица трябва да получават безплатно, поради това, че са се осигурявали. Още повече, че не представяте тези пакети като разработени пакети от дейности, а само с общи приказки. Предлага се сериозна промяна в здравноосигурителния модел, а липсва каквато и да било яснота за методологическата база за това разделяне и критериите за включване или невключване на медицински дейности в така наречените от Вас „пакети”. Не е ясно какви са причините за разделянето и какви са очакваните финансови и обществени резултати. Въпреки настойчивите питания вчера от трибуната, не получи отговор въпросът: ще плаща ли въобще Националната допълнителния пакет? Моите подозрения, които ще се превърнат в реалност, ако Законопроектът се приеме, са, че здравноосигурените лица срещу парите си от осигурителни вноски ще получават по-малко здравни услуги, отколкото са получавали сега и все по-трудно ще ги получават. Това ли е реформата, която предлагате? Според българския тълковен речник значението на думата „реформа” е преустройство, изменение, преобразуване, за да се въведе нещо ново и нещо по-добро. Какво по-добро за българина въвеждате с тези предложения? Здравната реформа трябва да води към добра здравна грижа и към разширяване на обхвата на предоставените здравни услуги, а не към ограничаването и стесняването им и затрудняване на достъпа до тях. И стигаме до едно от най-противоречивите

и като носещи отговорност трябва да разполагат с механизми за ефективно въздействие върху решенията на Надзорния съвет, а с тази промяна практически това става невъзможно. Това не е европейски модел. Обществените фондове в Европа и цивилизования демократичен свят не се управляват от държавата. Мотивите, с които е обосновано това предложение, са неоснователни и неприемливи, защото, каквото и да ни обещавате с увеличаване квотата на държавата, се осигурява мнозинство за вземане на решения, без да се зачитат становищата на останалите групи. Най-често ползваният термин за това Ваше предложение от хората и в медиите е „одържавяване на Националната здравноосигурителна каса”, а принципът трябва да е да се търси баланс на интересите. Защо не видите един добър пример в Надзорния съвет на НОИ? Ако бъде допуснато държавата да има решаващ глас в Надзорния съвет, от институцията на практика няма смисъл. С това предложение превръщате Касата в нещо като филиал на Министерството на здравеопазването. Господин Министър, в момента двама от Вашите заместници са в Надзора на Касата. Искате да вкарате и третия там ли? И главния си секретар или началника на кабинета? Няма да се спирам на 2010 г., когато 1 млрд. 400 млн. от сметките на Касата преминаха в централния бюджет. Само ще обърна внимание, че сега при превес на държавата в Надзорния съвет такова решение ще може да се взема съвсем лесно – само с решение на този съвет, да речем по предложение на министъра на

всички партньори заеха единна позиция и категорично се противопоставиха на намерението Ви да увеличавате държавната квота в Надзорния съвет. Не Ви ли плаши, господин Министър, писмото до медиите на четирите национално представени работодателски организации и двете синдикални, че ще преразгледат участието си в Надзорния съвет на Касата в знак на протест срещу готвените от Вас промени, предвиждащи увеличаване на държавната квота в този Надзорен съвет? Ние от Парламентарната група на БСП лява България имаме огромно желание да сме конструктивна опозиция, но няма как да подкрепим този Законопроект. Можем да си сътрудничим с Вас, като управляващи, в името на отрудените хора в България, но само като запазим същността на това, което е нашата програма и нашите ангажименти към хората, които ни дадоха подкрепа. В здравеопазването тези ангажименти са: здравеопазване, което засилва обществения характер на системата чрез по-силно ангажиране на държавата; здравеопазване, което изравнява достъпа в различните региони; здравеопазване, което въвежда ясни стандарти за медицински дейности и равностойни финансови условия за различните лечебни заведения. МИНИСТЪР

Господин Министър, да не си изяждам от времето, ще Ви отговоря, че ще ангажираме държавата, но като си плаща всички дължими осигуровки към Касата, Благодаря Ви, господин Гьоков. Господин Министър, после ще имате възможност да отговорите. Реплики на изказването на народния представител господин Гьоков? Не виждам. Продължаваме със следващото изказване – господин Тунчер Кърджалиев.

Очевидно Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване е първият пилотен реформаторски законопроект.

Вярно е, че здравеопазването е отражение на актуалното състояние в държавата, но споменатият подход, според мен той касае и този Законопроект, е неефективен и нецелесъобразен. Дори нещо повече, според мен граничи с популизма. Примерите са много. Макар че ще се отклоня от темата на Законопроекта, се изкушавам да ги спомена, защото наистина без никакво обсъждане на никакво ниво, те бяха подхвърлени в медийното пространство. Темите са онези атаки срещу договорите с кардиологични лаборатории, твърдите бюджети на болниците, отпадането на хартиените направления, доставката на 400 плюс 200 линейни, режимът за вредните храни, идеите за реорганизации на ТЕЛК и така нататък, и така нататък, включително последните закани за смяна на недисциплинираните ръководители на МБАЛ.

съжаление, не само с опозицията, което можем да приемем като естествено явление, но такава координация очевидно няма и с политически сили от управляващото мнозинство. На този етап с тих глас техни представители споделят тези свои опасения, че са заобиколен фактор. През последните години се убедих, значим фактор в Министерството на здравеопазването разбира, че една реформа в тази система не е по силите на един-единствен субект, независимо дали е човек, или политическа партия. Една реформа, която би била ефективна, с визия за бъдещето, би се получила, когато има поне минимален консенсус между представителните политически сили в Във века на информационните технологии, както знаем, има два вида невежи. Едните са самодоволни невежи, а другите са четящи невежи. Аз виждам, включително и в този парламент, много хора от втората група, което би трябвало да е в основата на здравната реформа. В крайна сметка трябва да обобщим, че България е парламентарна република и трасето, по което ще се движи здравната реформа, трябва да е в Комисията по здравеопазването и в тази заседателна зала, а не на други места. На всичко отгоре, както вчера д-р Адемов изтъкна, не беше потърсено мнението и на Съвета за тристранно сътрудничество с участието на синдикати и работодатели, което е законово регламентирано, включително в Правилника на Народното събрание. НЗОК също има учудваща, за мен, позиция. НЗОК буквално не прие този Законопроект. Аз се учудих на крайното становище по отношение на закупуването на медицински услуги, разпределянето на базовия и допълнителен пакет, прекратяването на договори заради неудовлетвореност, а също увеличаването на броя на представителите на държавата в Надзорния съвет. Преди два дена новият управител на НЗОК каза, че поне с една трета от новите промени в Закона за здравното осигуряване той няма как да се съгласи. Учудващо е поведението и на Българския лекарски съюз, но в случая то е конформистко. Такова ние сме наблюдавали и друг път, когато се инициира едно управление. Явно традиционните претенции към Министерството на здравеопазването, към този етап, са погасени с назначаването на подуправител от тази среди. В крайна сметка трябва да кажем, че има приемливи идеи и ако бяха представени по подходящ начин, ние също бихме ги подкрепили. Тук говоря за договорното начало, за арбитража, за контрола с някои забележки, за централизираното договаряне, за здравните технологии и така нататък. Общо взето Законопроектът очертава, според мен, мъгляв силует на реформа без маркери, без ясна цел и в крайна сметка без посока към тази цел. Ще се спра по-подробно на промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, защото вчера д-р Адемов посочи нашите забележки по отношение на основния закон – Законът за здравното осигуряване. Там ми се иска само няколко въпроса да засегна. Първо, възстановяването на арбитражните комисии. Това е полезна реабилитация, имайки предвид предходната уредба. Но там, ако се взрем в детайли, ще установим, че няма общо между новото статукво и това, което е било преди съществуването на арбитражните комисии. Какво точно имам предвид? Там мнозинство ще имат представителите на РЗОК и РЗИ – забележете – в сравнение със съсловните организации, което би довело до конфронтация и неефективност в дейността на арбитражните комисии. Преди време уредбата не беше устроена по този начин. Съвместните проверки са похвална идея, но там също има представители на РЗИ. Не виждам какво ще проверява РЗИ в тези съвместни проверки за добра медицинска практика? Предложението за проучване на удовлетвореността на пациенти и прекратяване на договори съдържа в себе си сериозен заряд популизъм, според мен. Това е така, защото винаги ще има хипотеза на предубедено отношение отношение и субективизъм, ще има ръст на неоснователни жалби и клевети, а също дори опит за рекет. ще се оформят очевидно листи на чакащите. Ако в това се състои здравната реформа, това е напълно непозната ситуация и се опасявам, че особено за някои заболявания, ако не са включени в основния списък, примерно онкологичните, това ще значи смъртна присъда. Листите ще компрометират и правото на избор за предпочитано лечебно заведение – когато се изчерпи ресурса в една болница,

а не съдържа в себе си ефективна визия за обозримо бъдеще. Надеждата за корекции между първо и второ четене, надеждата за подзаконова корекция с наредби за за подобряването на този Законопроект, според мен, е илюзия. Благодаря. Това е право на народния представител – заповядайте за реплика.

Същото е! Това го има в архивите на Народното събрание. (Шум и реплики от ДПС.) Вие щяхте да направите същото, но не Ви стигна времето – хората Ви махнаха. Нищо повече, нищо по-малко! Вие знаете, че това е единственото решение за нашето здравеопазване.

Това поведение за комуникация ли е? Или – грешка, грешка, грешка и така нататък! Вие влизате в роля на класическа опозиция, никаква градивност няма. Някакви детайли за логистиката на реформата да бяхте казали! Няма! Повтарям: Вие знаете, че това е единственото решение и друго решение няма. Номерът е да се обединим всички един път завинаги и да тръгнем в правилната посока! Утре ако не е министър Москов, ако Вие сте министър, пак да вървим по същия път – разбирате ли ме?! Не ме карайте накрая да мисля следното – реформата в истинския си смисъл е насочена към тези, които не си плащат и се правят на тарикати в нашето общество, да тръгнат да си плащат и да са равни с останалите. Да не вземе да стане така, че примерно Вашите избиратели не са си платили вноските и сега да се чудите какво да им говорите на следващите избори!

Дежурно ще повторя: моля да се концентрирате върху темата. Благодаря, господин Председател. Господин Кърджалиев, господин Министър, естествено, че естествено, че този Законопроект не е очакваният от ДПС по простата причина, че не е дадена възможност на ДПС да разпределя обществените средства.

да критикувате този Законопроект, а още повече – да коментирате несъстоятелни тези, които наистина не Ви прави чест да коментирате. Благодаря.

прав сте, аз мисля като Вас. Неслучайно ние имаме диалог с Вас, господин Абу Мелих. Смятам, че темата „Здравеопазване”, сферата на здравеопазването е надпартийна категория. По тази причина, ако се сещате предишния мандат върху всеки един въпрос, който предлагаше бившият министър на здравеопазването Таня Андреева, персонално се обаждах на няколко човека от Вас, за да питам за Вашето мнение. Така трябва да се прави. Ние не изпитваме ревност. Заради това нямаме и агресивен подход, за който Вие намекнахте, нито към министъра на здравеопазването, нито към институцията, която представлява и предлага тези промени. Що се отнася до реформата, за която всички говорим, Вие знаете много добре, че Движението за права и свободи застава зад радикалния модел, зад холандския модел, зад пълната демонополизация. това срещаме много сериозен резонанс с част от представителите в Комисията по здравеопазване, особено тези от Политическа партия ГЕРБ.

Това е начинът, това е консенсусният подход, за да има реформи в българското здравеопазване. Що се отнася до репликата на господин Байрактаров, ще кажа следното. Господин Байрактаров, аз спазвам един принцип и не излизам често на тази трибуна, а само когато се чувствам адекватен на темата. Принципът е следният: когато казваш нещо и то не подобрява тишината, по-добре си мълчи. Благодаря, господин Кърджалиев. Господин Министър, имате думата. Моля да бъдете по-кратък. Има записани доста други изказвания. МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Ще се опитам. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители!

но в същия този момент си срещу увеличаване ролята на държавата в органа, който контролира начина, по който се изразходват парите на българските данъкоплатци, няма да го нарека с медицинската дума, има разминаване между предизборната програма и това, което говориш сега. Когато говориш за консенсус, но наричаш всяко различно от твоето мнение, записах си: „неразбираемо, конформистко, неправилно, грешно, популистко”, това също е, как да кажа?! Или искаш консенсус, или наричаш всеки, който мисли различно от теб, с някакъв вид обидна дума. Толкова по принципа. Радвам се на последните думи на господин Кърджалиев, защото той каза, че днес в Здравната комисия екипът на Министерството ще представи концепцията на правителството за реформа в здравеопазването „Цели 2020”.

че не е концептуален. Всяко едно от нещата, които Вие, господин Кърджалиев, изредихте като отделни идеи, всъщност е част от последователно изпълнение на концепция 2020. И ако Вие наистина подкрепяте

колегите питаха за това нещо. Затова правителството е заложило цели, към които се стреми, заложило е стъпки и лакмуси за постигането на тези цели в Програма 2020. Целите са единствените, които може да заложи една система на здравеопазване пред себе си, а тя е намаляване на отделните показатели в отделните възрастови групи на заболеваемост и обща смъртност на населението. Ако тези цели не са били поставяни досега, това е ясният отговор защо вкарваме все повече и повече пари в системата, а здравният статус на българите става все по-лош и по-лош в сравнение

за приемането на концепцията, част от реализацията на която са и промените в Закона за здравното осигуряване, е именно постигането на тези реални здравни показатели на нацията. Те са ясно разписани в концепцията и са ясно проследими като успеваемост на на екипа на Министерството и на мнозинството, което подкрепи концепцията и тези програми. Тук има нещо друго, което се каза пак от... – упорито го наричам доктор, но както и да Всъщност това е едната част от промяната на системата. С влизането на задължителната здравна карта, тоест на болничната инфраструктура, и с промяната на заплащането на лекарския труд по квалификационна скала, както е в целия нормален свят, а не на ишлеме, както е в момента, защото на някого му се е видяло много пазарно, това, заедно с промените в ЗЗО (Закона за здравното осигуряване), ще затвори причините ние през цялото време да търсим, да контролираме количествени критерии, за да обосноваваме качество. Това ли беше въпросът Ви? Правейки тези две неща, следващата разумна стъпка, защото това дава параметрите на нуждата на системата – другата седмица тук ще бъдат шефовете на фондове в сериозна част от европейските държави държави и за мен ще бъде удоволствие да ги изслушате в Комисията по здравеопазването, да Ви обяснят. На въпроса: възможно ли е да откриеш нова болница, те ще Ви изгледат с учудване и ще Ви кажат: „Разбира се, че е възможно, но няма абсолютно никаква възможност тази болница да сключи договор със солидарен фонд”, просто защото там има яснота какви нужди има пациентът и как те биват задоволени. Тоест като затворим тези два крана, оттам нататък идва реалната промяна в стандартите, стандартите, по които работи българското здравеопазване, българските лекари. Те ще се изчистят от количествените показатели. В годините ние слагахме административни, апаратурни, количествени изисквания за бройки лекари с цел да ограничим разходите. Категорично погрешна позиция! Но за тази цел трябва да зададем макрорамката, от която всички да сме съгласни, че няма да излезем. Нещо, с което категорично не мога да се съглася и ще го кажа: да наричаме „популизъм” това, че мнението на пациентите за удовлетвореността от онова, което получават, ще бъде част от оценката за работата на лечебното заведение – подход, който категорично не приемам. Благодаря, господин Министър. Сега по списъка е Вяра Церовска. Доктор Церовска, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Бих искала да взема отношение по някои безспорни предимства на предложения Законопроект.

че Националната здравноосигурителна каса, освен финансиращ и контролиращ орган, е партньор на тези, които се грижат за здравето на пациента. Вторият много важен момент в Законопроекта е възстановяване на ролята на арбитражните групи. Арбитражните групи ще помагат в много голяма степен на Здравната каса, защото се знае и е безспорен факт, и регионалните каси не разполагат с професионален потенциал, който да може точно да се намеси, когато е необходимо да се реши спор от контролиращата институция. В медицината никога две и две не е четири и независимо от ясно разписаните правила за индикация и, да речем, за хоспитализация и дехоспитализация, отделният медицински случай би могъл да получи точна и правилна оценка само с намесата на профилен специалист. Изключително важно е участието в тези арбитражни групи – освен специалистите от Здравната каса, да имат и здравните специалисти, специалистите по дентална медицина, специалистите по медицински грижи и фармацевтите. Друг много важен момент в предложения Законопроект е повишаване ролята на държавата, като повишава здравноосигурителните вноски с 5% от януари 2016 г. Да, именно това за определени групи самоосигуряващи се лица ще покаже, че ролята на държавата е толкова важна, за да може да се преодолее дефицитът в здравната система и да се напълни изпразненият джоб на Здравната каса. Няма как ние, уважаеми колеги, да не вземем становище по това как да се подобрят мерките за събираемостта. Това е наша изключително важна задача не само на думи, а с конкретни мерки, които са заложени в този Законопроект. Право на всеки гражданин в клинично здраве е да направи точно това – своето самоосигуряване, за да може да ползва модела на солидарния принцип тогава, когато има нужда. Бихме могли да разсъждаваме върху това дали е необходимо, примерно както в Германия, да има определени гратисни периоди, в които определени социални групи за един по-кратък период да платят здравноосигурителните си вноски, да речем, както е сега – за три години. Но без такива изключително сериозни и отговорни мерки, за които дотук само се говори, няма как и тези български граждани, които имат възможност да плащат здравните си осигуровки, а по някаква причина не го правят, да разберат, че това е изключително важно и държавата има много сериозно отношение по този въпрос.

за лекарствени продукти. Ефектите са много: на първо място, борба с корупцията; на второ място, прогнозируемост на средствата. Няма как да ръководим една система и да искаме тя да бъде стабилна, ако не можем сами да направим сметка какви средства са необходими и как ще се равняват. Бих искала също да подчертая, че е изключително важно въвеждането на алгоритми за лекарствена политика в рамките на три месеца след приемане на Проекта. Да, научните дружества имат своята отговорност към пациента, защото само така всеки български гражданин, независимо в коя точка на страната се намира, ще бъде сигурен и спокоен за себе си, че ще получи тази лекарствена политика, тези медикаменти, с които се лекува всеки българин, който се лекува в най-добрата университетска клиника. Има много какво да се допълни по предложения Законопроект, но за това има време между първо и второ четене. Вярвам, че ние ще подкрепим този съвременен прочит

Процедура – заповядайте, госпожо Караянчева.

Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване предложението на госпожа Караянчева обръщението на президента на Републиката към Народното събрание, което се очаква да започне в 10,00

камерите на Националната телевизия и микрофоните на Националното радио да бъдат включени. Господин Президент, имате думата. Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! По утвърдена традиция се обръщам към Народното събрание след приключилия месец на политическите консултации. Благодаря на политическите партии, които участваха, за проявената политическа отговорност и институционална култура. Заедно с Вас обсъдихме ключови реформи и важни задачи за решаване. Обединихме се, че е необходимо да осигурим политическа стабилност и да надграждаме по националните приоритети. Политическото многообразие, което формира Четиридесет и третото народно събрание, е добра основа именно за това въпреки различията да подкрепим смислени и националноотговорни действия. Политическите консултации, които проведохме през изминалия месец, доказаха, че има потенциал за постигане на политическо съгласие. Надявам се през годината да дадем на българския народ достатъчно примери за политическа принципност и отговорност. Уверен съм, че от това ще спечели политическата система като цяло. Ще укрепим доверието на гражданите в институциите на парламентарната демокрация. Вярвам, че сме оставили зад нас един период на тежко политическо противопоставяне и сме си взели поука от това. третото народно събрание започна своята работа, демонстрирайки подход на уважение към парламентаризма и принципен сблъсък на идеи и решения. Искрено се надявам да запазим този дух, като Ви пожелавам успешен мандат. България има свой план за действие – Националната програма за развитие „България 2020”. По нейните приоритети постигнахме пълен консенсус. Имаме и инструмента, който ще ни осигури необходимия ресурс, за да изпълним заложените цели – Споразумението за партньорство с Европейската комисия до 2020 г. Предстои най-важното – доброто изпълнение. Българският народ не очаква от политиците чудеса, очаква посветеност и работа в правилната посока. Така ще дойдат и резултатите. Четиридесет и третото народно събрание и правителството могат да обърнат спиралата на общественото доверие. Това е възможно само чрез принципен подход и постигането на прогрес по националните приоритети. Консултациите показаха, че няма спор за това – кои са секторите, които следва да реформираме. И политици, и граждани сме наясно – реформи ще се правят. Има и ресурс, и съгласие за реформи. Реформите се базират на политически диалог. Реформи се постигат чрез политически кураж и широко политическо съгласие за националноотговорно действие. Икономиката е в основата на решението на всеки от проблемите, с които се сблъскваме. Големият проблем вече седма година са ниските инвестиции и растеж. За да дойдат инвеститорите обаче, а не олигарсите (силен шум и реплики Държавата трябва да може да гарантира справедливост и равенство пред закона за всеки. Българското общество посочи системата на правораздаване като ключов приоритет. Политическите партии поеха немалко ангажименти за реформа в този сектор, а Четиридесет и третото народно събрание демонстрира високо ниво на политическа отговорност, одобрявайки Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система. Всичко това носи позитивни очаквания, но нека не се заблуждаваме – резултатите не идват автоматично. Не е достатъчно само да имаме стратегия, нито само да променим законите, които сме набелязали. Независимостта и ефективността на съдебната система се отстояват ежедневно. Народът е жаден за справедливост. Когато не я получава, попада в клопката на безперспективността и популизма. По крещящи престъпления като възродителния процес, фалита на банките от 1997 г., аферата САПАРД, аферата КТБ няма нито един наказан и нито един върнат лев до момента. От изчезнали тефтери до неслучайно разпределение на делата – системата произведе достатъчно скандали. Време е за промяна. Нека покажем, че съдебната система може да работи за доверието на гражданите и да раздава справедливост. Реформата не може да бъде отлагана повече. Народът няма да ни прости, ако безобразията просто се замитат, както досега. Нека последваме примера на европейските държави, където институциите се ползват с доверието на хората, а правилата важат за всички. По време на политическите консултации многократно бе поставяна темата за необходимостта от промени в Конституцията, които да позволят много по-пълна и качествена реформа на правораздавателната система. Няма съмнение, че Конституцията, като всеки един нормативен акт, може да бъде променяна, но е важно да проведем цялостен и задълбочен анализ, да направим дебат, да използваме целия научен потенциал на нацията и, разбира се, предложението за промени в конституционни текстове да стъпи на оценка за устойчивост на промените и оценка на въздействието. Уверен съм обаче, че дотогава нямаме нито времето, нито правото да чакаме. Има много добри идеи, които могат да се реализират и без конституционна промяна. Конституцията не е пречка пред магистратите да правораздават по съвест и по закон. Дори и най-качествената конституционна норма не е в състояние сама по себе си да гарантира независимостта на съдебната система. Независимостта от икономически кръгове, от силните на деня се отстоява и от политиците, и от институциите, и от гражданите, и от съдиите, които да вярват и да действат така, че върховенството на закона да е над всичко и над всеки. Работим заедно, за да се присъединим към свободното Шенгенско пространство. Политическата воля и общественият консенсус са налице. Да бъдем част от това пространство, в което няма граници, е висша форма на политическо доверие. Трябва да покажем ясни резултати в съдебната реформа, да покажем устойчивост на промените и да гарантираме тяхната необратимост – така се работи за доверие. За доверието на гражданите, които ще преминават свободно през границите, но и на инвеститорите, които искат да са сигурни, че на наша територия господства правото, а не интересите. Налице е пълен консенсус относно коректното управление на еврофондовете и възможността да се възползваме максимално от европейската солидарност. Нека 2015 г. бъде рекордна за България по усвояване на еврофондове. Нека ускорим модернизацията на страната. Нека приемем и да заработи Закон за еврофондовете, който да премахне административните пречки и да заложи електронното кандидатстване за проекти, както и по-ефективен контрол на системата. През 2015 г. можем да приемем и нова Стратегия за борба с корупцията. Народът очаква резултати. Благодарение на европейската солидарност се изпълняват хиляди обекти за обновяване на училища, детски градини, публични сгради, паркове, пътища, пречиствателни станции и много други. Държавата и общините са възложили обществени поръчки за почти 10 млрд. лв. за 2014 г. За съжаление, възложителите избягват всячески електронния търг, въпреки че европейското законодателство предписва поне 30% от обществените поръчки да са електронни. Нека приемем нов Закон за обществените поръчки, който да доведе до масовото използване на електронни обществени поръчки. Който иска да пребори корупцията, трябва да въведе: Първо, типови и стандартизирани обществени поръчки. Второ, електронни обществени поръчки. Трето, електронни услуги за гражданите. Четвърто, електронна карта на пациента. И пето, енергийна борса с енергийна борса с либерализация на пазара, като контрапункт на безотговорните действия на група хора в енергетиката, която е доведена до предфалитно състояние и е символ на непрозрачност, неефективност и огромна корупция в системата.

Години наред този сектор трупаше проблем след проблем върху финансовата стабилност на държавата и се е превърнал в сериозен риск пред социалната стабилност и националната сигурност. Има широко политическо съгласие за провеждането на реформа в сектор „Енергетика”. Важно е да се фокусираме върху принципите, които ще подобрят системата. Сега, когато Европа изгражда своя енергиен съюз, ние нямаме право да пропуснем този шанс. Трябва да се разделим с подхода да разрешаваме всеки проблем сам за себе си и да погледнем върху цялата енергетика като система. Три са стълбовете, върху които ще бъде изграден Европейският енергиен съюз диверсификация, либерализация и енергийна ефективност. Това трябва да е основният фокус и на нашите усилия. Всичко останало – големите газови проекти, ядрени мощности, са единствено средства, инструменти за постигане на целите. Не е толкова важно колко газ транспортираме, а каква цена плащат българските фирми и домакинства. България е с най-високата цена на газа от десетилетия. Справедлива цена се постига обаче само чрез конкуренция, чрез либерализация на пазара. Първите стъпки в тази посока вече са направени. Първите стъпки са факт, но и консенсусът е факт, че енергийната либерализация както за бизнеса, така и за гражданите ще бъде приоритет през 2015 г. Българите заслужават да получат свободата да избират доставчик на ток от свободния пазар. Енергетиката е един от най-важните стълбове на националната сигурност. Сигурност няма как да има, когато зависим от един единствен доставчик, който и да е той. Имаме шанса именно в контекста на Европейския енергиен съюз и възползвайки се от европейската солидарност да преодолеем своята слабост, като свържем своите мрежи с тези на съседите. Това ще ни направи по-свободни, по-независими, по-сигурни и ще даде импулс за нови инвестиции. В енергетиката на първо място поставяме ефективността. Няма да се уморя да повтарям, че най-евтината енергия е спестената. Енергийната ефективност вече се превръща в национален приоритет. Сигурен съм, че осъществяването на приетия мащабен план за енергийна ефективност и саниране на българските жилища (реплики в и на икономиката много по-големи видими ползи, отколкото всеки един от проектите на големия шлем. Съгласихме се, че политическата стабилност е тази здрава основа, върху която можем да стъпим, за да реформираме важни обществени системи. Постигнахме стабилност. Дотук – добре. Но стабилността не може да е трайна, ако не се извършат реформи, без значение кои са управляващите и кой е в опозиция. Ясни са областите и има съгласие от нуждата за качествена промяна здравеопазване, пенсионна система, образование, административна реформа, водна реформа, сектор „Сигурност” и енергетика. Това са области, в които българското общество очаква да бъдат съсредоточени усилията на правителството и на парламента. Първите стъпки са налице. Нека през годината видим и първите резултати. Знам, че предстоят местни избори и съзнавам колко трудно се правят тежки реформи в година на избори. Но избори ще има и занапред, а българските граждани ще оценят принципността и отговорността при решаването на проблемите. Всяка една система може да бъде подобрена. Обществото очаква искреност. Да покажем истината и разчетите за състоянието и на болниците, и на Спешната помощ, и на осигурителната, и на пенсионната система, да обсъдим в най-широк публичен формат всичко, което планираме да свършим, с реалистични очаквания и оценка на въздействието. Тогава и най-тежките реформи ще бъдат възможни, защото ще разполагаме с най-ценния ресурс – обществената подкрепа. Тежкият удар, който пое българската финансова система – фалитът на четвъртата по големина банка, трябва да ни покаже колко важно е да осигурим финансовата стабилност и сигурността на гражданите и на държавата за техните финанси. Това може да стане само чрез работещи регулатори. Важно е не просто да се справяме с кризите, а да погледнем напред, да създадем надеждни механизми, които да ни предпазят от повтаряне на грешките. В месеца на политическите консултации, уважаеми народни представители, постигнахме пълен консенсус за присъединяването на България към Единния надзорен механизъм на Европейския банков съюз. Аз благодаря за това. Това членство носи със сигурност финансова стабилност и сигурност за гражданите и икономиката. България е страна с най-нисък дълг на Балканите и една от трите държави с най-нисък дълг в Европейския съюз. (Шум и реплики в БСП ЛБ.) Това преимущество трябва да се запази. Икономиката през 2014 г. постигна ръст от 1,7%, което е над очакванията, но е недостатъчно, за да го усетят хората. Има раздвижване в повечето сектори на икономиката. Усилията за постигане на стабилност вече дават резултати. Да се надяваме, че сме в началото на позитивен процес. Реформите ще отпушат още повече потенциала. През годината планираме консервативно растеж от 0,8%, но можем да реализираме ръст и до 2%, а през 2016 г. – дори над 3%. Инвестициите в инфраструктура трябва да се форсират. Те водят до растеж и намаляване на регионалните дисбаланси. Националната програма за саниране и енергийна ефективност също подкрепя решително растежа, потреблението и повишаването на качеството на живот на българските граждани. Ще се създадат десетки хиляди работни места за малки и средни предприятия. Каквито и реформи да правим, без фокус върху образованието няма да успеем. Необходима е базова компетентност за всеки. Качественото образование и неговите съвременни форми са стратегически приоритет и плод на широко политическо съгласие за действие. Има пълен консенсус и за въвеждането на дуалната система на обучение, за да може нашите деца да получат освен знания, но и умения. Те трябва да знаят, но и да могат. Мерките в подкрепа на малките и средни предприятия, финансиране на стартиращи предприятия, фокусът върху намаляването на младежката безработица се ползват с пълно политическо съгласие и очакване за действия и резултати. Българският зимен туризъм има огромен потенциал. Нека дадем перспектива за развитие на българските ски дестинации съобразно европейските екологични стандарти. През 2015 г. можем да приемем принципни промени в Закона за туризма, които да поставят туристическата индустрия на здрави основи и да дадат устойчива перспектива за развитие. За съжаление, международната среда за сигурност е силно и негативно променена. Много от принципите, с които бяхме свикнали и които приемахме за даденост, са застрашени. България е член на Европейския съюз – уникален и демократичен съюз, в който държавите не се делят на малки и големи, на силни и слаби (шум и оживление в БСП ЛБ), а гласът на всеки тежи. Той е равен на другите. Мирът и просперитетът са невъзможни без върховенството на закона. Спазването на правилата е истинската гаранция за мир. Балканите и Европа са съсипвани многократно, именно защото някой е решил, че може да наложи целите си чрез силата на оръжието. Оръжието обаче е доказателство за липса на аргументи.

Не бива за пореден път да делим българите на фили и фоби, мотивирани единствено от очаквания за тясно партийни ползи. Българското общество от своето Възраждане насам подкрепя европейския път на развитие, и то не по географски съображения. Европа е нашият цивилизационен избор, защото избираме международния правов ред, защото уважаваме суверенитета и териториалната цялост на всяка държава, защото избираме човешките права и свободи и върховенството на закона, които са в основа на европейския проект и формират българските национални идеали. Променената среда за сигурност поставя по нов начин и въпроса за изграждане капацитета на нашите Въоръжени сили, за да бъдат адекватни на рисковете. Националната сигурност е гарантирана единствено и само като част от системата за колективна сигурност на НАТО. България е длъжна да бъде партньор, на който може да се разчита, като изпълнява поетите ангажименти. Всички осъзнаваме финансовите трудности през последните години, но сигурността няма цена. Липсата на достатъчно средства не е оправдание. Българската армия се нуждае от разумен и достоен бюджет, а инвестициите в отбрана са инвестиции в националния суверенитет и спокойствието на гражданите. България трябва да се придържа стриктно към поетите ангажименти от срещата на върха на НАТО в Уелс, като изразявам надежда, че народните представители и правителството ще осигурят необходимия допълнителен ресурс. Сигурността струва пари, но мирът и свободата са безценни. Уважаеми народни представители, вече повече от 20 години в центъра на политическите дебати в страната стои изборното законодателство. Даваме си сметка, че ние нямаме два последователни избора, проведени по един и същи закон. За да постигнем устойчивост на демократичната традиция и изборен процес, инициирах провеждането на национален референдум по изборните права на гражданите. Силата на пряката демокрация е именно в това. Ще създадем тези норми, които са скрепени не само с волята на управляващите, а и на народа. Уверен съм, че пряката демокрация ще укрепи демократичната ценностна система на обществото, ще ангажира в много по-голяма степен потенциала на нацията, ще направи възможните политически решения далеч по-легитимни. Пряката демокрация може да лекува представителната демокрация. Целта на референдума е да се укрепи многопартийната система, като се съхрани интересът на партиите като носител на парламентарната демокрация. Ще упражня конституционното си право и ще инициирам национален референдум по изборните права на българските граждани. Има съгласие националният референдум да се проведе заедно с предстоящите местни избори. Нека работим за това. Уважаеми народни представители, в месеца на политическите консултации се обединихме, че трябва да си поставяме амбициозни, но постижими цели. Нека се обединим около постигането на четири приоритетни цели до поемането от България на председателството на Европейския съюз, които да мотивират политиците, институциите и администрацията, и да задълбочат европейската интеграция на страната. Първа цел – влизане в Шенген. Втора цел – влизане в преходния валутен механизъм ERM ІІ на Еврозоната. Трета цел – влизане в единния надзорен механизъм на Европейския банков съюз. Четвърта цел – задействане на Европейския енергиен съюз в България чрез постигане на заложените критерии минимум три независими източника на газ, либерализация на пазара и създаване на енергийна борса за Югоизточна Европа. Осъществяването на тези цели ще създаде качествено нова среда, ще повдигне самочувствието и амбициите на българите да изковем своето достойно място в семейството на европейските народи. Нека през годината дадем нов тласък на интеграционни процеси и национално отговорни дейности. Позволете ми да обобщя: има много смислена работа за вършене. Нека 2015 г. е година на стабилност и на реформи, година на прогрес по националните приоритети. Благодаря Ви за вниманието. Пожелавам Ви успешна работа!

Моля, камерите на Националната телевизия и микрофоните на Националното радио да бъдат изключени – продължава заседанието. От името на парламентарна група думата иска господин Миков. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, добре че се изключват камерите, за да не чуе президентът, разбира се, и българските граждани – никакъв коментар по широко коментираната думичка „консенсус”. Уважаеми народни представители, не може да има консенсус в една страна, в която бедността все повече тормози хората! (Ръкопляскания от когато в една страна – и самият президент преди малко каза – икономиката има предвиден два пъти по-малко ръст, отколкото през миналата година, която беше политически нестабилна. Такава политическа стабилност е ненужна за българските граждани, за българската икономика и за перспективите пред България. Говори се, че има потенциал за политическо съгласие. Може би има потенциал за политически сделки зад гърба на българските граждани. Когато президентът отива в Уелс със служебния кабинет и поема ангажименти, които не са достояние на Народното събрание, на българските граждани, не може да има консенсус по такъв тип тайни договорки! Уважаеми народни представители, държавата трябва да гарантира справедливост и равенство пред закона и по този въпрос всички сме съгласни. може обаче да има върховенство на закона, идващо само от реформи в съдебната власт. Не може да има върховенство на закона, когато върховният законодателен орган преправя законите според интересите на бизнеса, на лобистите и на други държави! (Ръкопляскания от БСП ЛБ.) Не може да има върховенство на закона, когато Конституцията се погазва, когато изпълнителната власт блокира прилагането на приети от Народното събрание закони! Не може да има върховенство на закона, когато в отделни министерства непровеждането на обществени поръчки се превръща в практика за обслужването на конкретни бизнес интереси, свързани с властта! Уважаеми народни представители, народът е жаден за справедливост, но не вижда в днешната среда реализация и опит за справедливост. По отношение на здравеопазването – днес в Народното събрание се обсъжда как да чакат гражданите, за да получат здравни услуги, дори и заплащащи здравните си вноски. Каква реформа в образованието, когато предлаганите промени в законодателството, свързано със средното образование, предвиждат ново разделяне на българските деца на тези, които имат, и на тези, които нямат; на тези, които могат да бъдат в частните училища и да бъдат подпомагани от държавата, и на тези, чиито родители се чудят откъде да намерят средства, за да ги облекат, камо ли да им осигурят възможност за нормално образование в XXI век. Уважаеми народни представители, приказките за консенсус не пораждат никакво доверие в българските граждани. Консенсусът се превръща в една изтрита мантра на прехода – на прехода, който увеличи неравенствата, на прехода, който внесе несправедливост. И българските граждани на последните избори показаха ясно – половината от тях казаха: „Ние няма да гласуваме!” Заблудата, че имаме широко партийно представителство в днешния парламент не може да подмени реалността, че българските граждани нямат доверие към актовете на властта, включително и на законите, които приемаме. Абсурдно звучат приказките за икономическо развитие, за растеж от 2 – 3% догодина, пò догодина и в същото време планираните бюджетни дефицити от два милиарда годишно, покривани с нови външни дългове. Много е хубаво, че България беше страна с най-нисък дълг в Европейския съюз, само че заминалият си президент не коментира как се отразява на този външен дълг ангажиментът от 16 млрд. лв., който по един скандален начин беше приет от Народното събрание и без никакво бавене – в същия ден, без прочитане на стенограмите, изпратен за публикуване от българския президент. Къде е искреността на президента пред Народното събрание?! Това че го излъчват по Националната телевизия няма да даде повече достоверност на неговите приказки. Уважаеми народни представители, за БСП лява България има различни цели от тези, които президентът чертае. Ние искаме по-справедливо заплащане на труда и по-справедливо данъчно облагане в България и ще продължим да отстояваме тази позиция. Ще настояваме за по-справедливо отношение към здравето на българския гражданин, а не ново разделяне на тези, които имат пари, и тези, които нямат възможност да се лекуват, защото дори и неолибералните апологети не могат да си представят как в най-бедната държава могат да се прилагат тези твърди неолиберални правила; за едно друго образование, което дава възможност на българските граждани да развиват качествата на децата си, а не да ги превръщат в нископлатени работници в Европейския съюз. Уважаеми народни представители, пряката демокрация е важна, но употребата на пряката демокрация за реализация на индивидуални или групови политически цели я обезсмисля. Това предлага днес президентът, заблуждавайки, че при него е постигнат консенсус за провеждане на референдум заедно с местните избори. Такъв консенсус, такова съгласие поне от страна на БСП лява България няма и истината трябва да бъде казана на българските граждани! Защото обещанията, заблудите са част от постоянно генерираното недоверие към политическата система. Уважаеми народни представители, разбирането, че със средствата от Европейския съюз България ще може да постигне икономическо развитие, е погрешно. България трябва да развива своя икономически потенциал, трябва да води политика, която да увеличава ръста на брутния вътрешен продукт, а европейските средства да бъдат допълнителни, добавяни, надграждащи в отделните сектори. Погрешното разбиране, че средствата от Европейския съюз могат да решат проблемите на икономиката, проблемите на образованието, проблемите на здравеопазването, е дълбоко сгрешено и тласка страната в друга посока от тази, която дори и самата Европа има като разбиране за смисъла на европейските средства. И понеже са толкова важни европейските средства, защо никой не коментира колко програми за този програмен период са забавени. Защо, кои са причините? (Шум, реплики

И ревовете на Караянчева и си е по никакъв начин не променят фактите. Що се отнася до енергетиката, хубаво е да се говори за диверсификация, либерализация, енергийна ефективност. Истината е много по-различна. Истината е, че провежданата политика в този сектор ще доведе в крайна сметка до оскъпяване на цените за българските граждани и те го усетиха веднъж, ще го усетят средата на годината пак. Защото, уважаеми народни представители, хубаво е да се затварят заводските централи, които генерират около 2 – 3% от електроенергията в България. Но още по-важно е да се погледне за едно по-справедливо отношение при изкупуване на електрическата енергия на фаворитите на българската енергетика. Защото когато президентът говори, че в енергетиката проблемът е държавата, защо приватизацията на електроразпределителните дружества не даде резултат? Защо миналата седмица България затъна в преспите

но още по-добре е да се гледа към проблемите на гражданите, защото те, рано или късно, хубавите чуждици в българския език ги оценяват. Благодаря Ви. От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи думата има председателят на групата господин Лютви Местан. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Парламентарната група на Движението за права и свободи вижда много разумност в идеята за провеждане на месеца на политическите консултации една инициатива на държавния глава, която се реализира може би вече трета поредна година. Днес господин президентът звучеше бодро, оптимистично. Чухме много добри намерения от него и може би това също е естествено кой друг, ако не президентът, трябва да звучи бодро и оптимистично? Кой друг ще зареди българското общество с необходимата доза оптимизъм? Но оставаме с впечатление, че българското общество отдавна е уморено от приказки, с които се изразяват добри намерения. Време е да поставим големия въпрос: какво се промени от месец март 2014 г. до месец март 2015 г.? В името на какви цели през лятото след проведените европейски избори се стигна до едно трудно съгласие страната да върви към предсрочни парламентарни избори? Аз ще припомня тази цел – плавен преход към политическа стабилност, в резултат на който ще има благоприятна среда за провеждане на ключовите реформи, от които България се нуждае. Мисля, че това съгласие, което бе постигнато на консултации при него, имаше няколко елемента. Първо, да не се повтарят отречени модели на власт и, второ, наистина да се върви към съгласие без реваншизъм. Ние днес очаквахме да чуем оценката на държавния глава дали тези два елемента, които са в основата на решението за провеждане на предсрочни парламентарни избори, са изпълнени. Категоричната оценка на Парламентарната група на ДПС е, че не – и двете условия са нарушени. Ние смятаме, че тази формула на властта бе отречена вече от българските граждани, поне в тази посока бяха критиките на тогавашната позиция. Чухме от господин президента, че сме били обсъдили ключови реформи. Да, вярно е. Само че при това управление думата реформа все по-упорито започва да губи собствения си смисъл и може би е време да припомним каква е речниковата статия на думата „реформа”. Това е преустройство, изменение, преобразуване на елементите на една система, за да се въведе нещо ново или, ако не се въвежда нещо ново, се повишава ефективността на функционирането й. Това е реформа. Изреждането на оперативни цели, задачи на едно или друго министерство не е реформа! Когато вчера чуваме с един много силен апломб от министъра на здравеопазването, че вече НАП ще уведомява по ЕГН българските граждани за техните дължими здравни вноски, това не е реформа! Това е една административна процедура. Ако това е разбирането Ви за реформи, ние в продължение на години, ако кабинетът има такъв живот, ще се наситим на говорене за реформи, без реформи. И в образованието дебатите за голямата реформа ще са започнали, ако имаме ясното съзнание, че проблемът на проблемите е в ранното отпадане от училище. Докато не се постигне съгласие, че проблемът с ранното отпадане се решава чрез 100% обхващане на всички деца, в това число и тези от ромските квартали, във формите на предучилищна подготовка и възпитание, никаква реформа няма да сме направили! Искам още по-силно да го заявя това днес! И аз ще знам, че нещо се случва в образованието, ако много хубавите новини за поредната нова детска градина, открита в центъра на София или в центровете на другите големи градове, бъде поне веднъж съчетана с новината, че е открита детска градина и в Сливенския ромски квартал, където за 20 хил. жители няма нито една детска градина. Ето това е езикът на реформите. Това е конкретното говорене за реформи. Чухме още, че има потенциал за съгласие, защото тежкото политическо противопоставяне било останало зад нас. Извинете, но това твърдение е минимум неточно. Защото езикът на политическия диалог, който се задава от две от управляващите партии в четворната коалиция, е всичко друго, но не език на политическо съгласие. Напротив, това е ярък пример за самоцелно политическо противопоставяне. Това е езикът на остракирането. Уважаеми госпожи и господа, много по-интересен е въпросът от тази гледна точка за отсъстващите теми по време на тези консултации. Най-силно кънти отсъствието на най-важната тема демократична ли е днешната власт, демократична ли е формулата на днешното управление. Президентът бяга от тази тема. Днешната власт несъмнено е избрана демократично. Но демократичността на процедурата не предпоставя непременно демократичен резултат. Историята помни безброй случаи на установени, в това число и на диктаторски режими, с избори, дори с пряка демокрация чрез референдуми. Ако едно управление не е демократично, то не може да произвежда демокрация. В основата на всяка демокрация е толерантността. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Политическият антоним на толерантността е езикът на омразата. В две от партиите на тази управляваща коалиция ние чуваме непрекъснато езика на остракирането, езика на омразата. Положителен факт е, че чухме най-сетне премиера господин Бойко Борисов по тази тема. По му отиваше на господин президента да издигне високо глас срещу езика на омразата. Президентът мълчи по тази тема, премълча я, за съжаление, и днес. Чудесно е, че постави въпроса за едно от двете много много тежки външнополитически предизвикателства за българската национална сигурност, постави въпроса за Украйна. Но очаквах да чуя коментар

Чуваме възгласи „Стига бе”. Ако тези възгласи се чуваха само от тази партия, българският евроатлантизъм нямаше да има проблем. Но премълчаното съгласие с тези възгласи е друг ключов проблем на това управление и президентът е длъжен да изрази отношение по тази тема. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Местан. Може ли да продължим с дебатите по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване? Преди това от името на Парламентарната група на ГЕРБ – господин Цветанов – председател на групата.

Недопустимо е това, което видяхме като поведение от ляво, като неуважение към президентската институция и, разбира се, президентът на страната е избран пряко от българските избиратели. Дали ни харесва или не, трябва да се съобразим с това, което имаме днес като президентска институция, и да не забравяме, че точно президентската институция в лицето на българския президент Росен Плевнелиев имаше сложната задача да съставя служебни правителства поради липсата на политически консенсус и невъзможност да се формира парламентарно мнозинство, което да поддържа българското правителство. Точно затова трябва да отдадем заслуженото за тези политически консултации, които бяха направени с всички парламентарно представени партии в днешния Четиридесет Смятам, че всеки един от нас е допринесъл, за да има действително тази толерантност, която дава възможност Четиридесет и третото народно събрание да работи, да бъде формирано парламентарно мнозинство, което да осъществи възможност и българското правителство да работи и да върне страната към единствения възможен път – това е европейският. Понеже се говореше за това дали европейските фондове са гаранция за просперитет на страната. Уважаеми дами и господа от ляво, много добре знаете, че ако нямаме тази инфраструктура и не ползваме тази европейска солидарност, днес страната ни щеше бъде още по-зле да имаме още по-негативни тенденции за висока безработица и за политики, които ще ни отдалечават от европейското ни членство. Искам да заявя категорично, че

който да дава възможност да решаваме проблемите, а не да задълбочаваме проблемите, които наблюдавахме в Четиридесет и второто народно събрание. Говори се как безработицата се увеличава и нищо не се прави за определени населени места. Уважаеми представители от ляво, Вие бяхте мандатоносителят и в рамките на близо две години имахте възможността да управлявате и действително да осигурите това, което декларирахте в началото на Вашия мандат, а Вие декларирахте създаването на нови 250 хиляди работни места.

Да Ви припомня, че в рамките на близо година и повече имахме метални заграждения и Вие с цената на всичко искахте да браните тази власт, но това не кореспондираше с очакванията на хората. Вие знаете много добре, че това, което...

Единственото, което искам – към Вас от ляво, поне проявявайте поведение, което проявява Парламентарната група на ГЕРБ към Вашия лидер, когато говори, и Вашият председател на парламентарна група. Смятам, че това е нормалното и всеки тук може да изрази своето различно мнение, а не да подвикваме от залата и да показваме точно тази нетолерантност, за която всеки един от нас говори. Това, което искам да заявя категорично, е, че Парламентарната група на ГЕРБ ще участва активно в конструктивен диалог с всички парламентарно представени партии за осъществяването на истинския политически консенсус и, разбира се, възможности, които можем да осигурим за реализирането на тези реформи, за които и Вие също постоянно алармирате и искате да бъдете част от тях. Аз искам да благодаря на тези, които участват активно във всички дебати и гласувания, които се правят в сегашния парламент. Мога категорично да заявя и да Ви припомня, че поведението на днешната Парламентарна група на ГЕРБ е много по-различно от това, което наблюдавахме в първия мандат, защото бяхме новосформирана парламентарна група, за първи път влязохме в управлението, в изпълнителната власт, но това, което искаме да показваме днес като манталитет на поведение, е да бъдем действително истински европейци и нека всеки един от нас да извлече поука от поведението си, да ограничим тази агресия, която може да ни отдалечи от това, което всеки един от нас иска да реализира. иска да реализира. Искаме да заявим категорично, че работим за обществена подкрепа за реални реформи. Ние работим за обществена подкрепа и в местната власт,

да Ви призова: на местните избори, които предстоят само след няколко дни в Сърница, просто провокирайте и Вашите избиратели да отидат и да упражнят правото си на глас, защото показахте много ясно каква е Вашата оценка за политическия живот в една община, в която в момента се провеждат местни избори. Там всички основни политически формации, които издигнаха своите кандидати, получиха сериозна обществена подкрепа. Ние разчитаме и на Вашите 27 гласа, които получихте в Сърница. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Нека това да бъде Вашата промяна, но аз от сърце Ви желая да имате по-сериозно присъствие и в местната власт, защото с подобно присъствие не искам левицата да я няма в България. Ние искаме да има ляво и дясно, да има център, за да може действително в диалог и в конструктивизъм да решаваме проблемите, които имаме днес. Благодаря Ви много. Надявам се, че, когато идва президентът на страната, действително ще изразяваме подкрепа към президентската институция и, разбира се, към личността, която днес е на тази позиция. Благодаря Ви. Желая успех. Можем ли да преминем към дебатите? Да. Има записани народни представители. РЕПЛИКА ОТ Почивката е в 11,30 ч., колеги. Думата има господин Валентин Павлов от Реформаторския блок, след него госпожа Мая Манолова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Чухме различни мнения – повечето „за” и по-малко „против”, по предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Ще бъда максимално кратък ще се спра на няколко основни пункта от него. Първо, изключително важно е връщането на договорното начало между съсловните организации и Националната здравноосигурителна каса при определяне на методиката за остойностяване и заплащане на медицинските дейности. Това, разбира се, ще засили участието на съсловните организации при определяне на качествените критерии за извършване на медицинските дейности и проследяване на резултатите от извършеното лечение. Защо, уважаеми колеги от ляво, не върнахте това договорно начало, когато имахте тази възможност? Второ, не по-малко важно – възстановяване на арбитражните комисии, които ще разглеждат становищата на проверените лица, изпълнители на медицинска помощ, в случаите на констатирани нарушения на НРД, дават възможност случаите да се обсъждат от практикуващи специалисти в съответните области, което ще доведе до реални резултати от проверките на качеството на медицинските дейности. Пак питам: защо, уважаеми колеги от ляво, Вие не възстановихте арбитражните комисии, като имахте тази възможност? И не на последно място, уважаеми колеги народни представители, това е контролът. Онзи контрол, за който всички говорим, но никой не смее да осъществи. Онзи контрол, който е заложен в промените на ЗЗО и ще се осъществява от съвместните проверки на районните здравноосигурителни каси, Изпълнителната агенция „Медицински одит”, районните здравни инспекции и съсловните организации за спазване на точно регламентираните правила. Онзи контрол, който ще се осъществява от пациентите с тяхната удовлетвореност. По точни и ясни критерии ще се оценяват както единичните кабинети, така и големите болници. Онзи контрол, който ще доведе до прекратяване на договорите между НЗОК и лечебните заведения. Защо, уважаеми колеги от ляво, Вие не въведохте този контрол? Отговорът на този и на други въпроси, които Вие зададохте, е само един – изисква се смелост. Смелостта да се назоват проблемите с истинските им имена. Смелостта да може да прекратиш договора между болниците и НЗОК тогава, когато има отрицателна оценка от пациента. Чуха се от тази трибуна и доста въпроси, зададени от опозицията по повод на проектозакона. Нима, ако това не са реформи, щеше да има толкова много въпроси? Нима, ако това не е промяна, щяха да се появят толкова въпросителни? Да, колеги, това са част от реформите. Зададе се и въпросът: с какво ще остане министърът в историята? Господин Министър, Вие ще останете в историята като такъв, който не се страхува, има смелостта да доведе нещата докрай. Вие ще останете в историята като министър, знаещ проблемите, имащ решението на тези проблеми. Ние от Реформаторския блок ще подкрепим на първо четене Законопроекта, защото цялостната философия на тази промяна е да се заплаща и да се оценява резултатът, а не просто дейността, защото пациентът е в центъра на реформата и в центъра на системата. Благодаря Ви.

достатъчно помпозна, както Вие оценявате своите действия, а именно „генерална промяна в здравноосигурителната система”. Днес аз ще Ви предложа една друга фраза, която едва ли ще Ви стане любима, но е вярна и това е моята оценка за Законопроекта, който предлагате. С този Законопроект Вие не правите нищо – не реформа, не правите абсолютно нищо! Защото нагаждате модела към парите, а не парите към модела. Вие правите опит да направите модификация на един провален модел, модел, като го стъкмявате към 3-те милиарда в здравеопазването, вместо да предложите как тези 3 милиарда да направят модела добър за България. А „добър” означава достъпно и качествено здравеопазване. Всъщност Вие нагаждате модела към парите по най-лесния начин, като ограничавате достъпа на гражданите до здравеопазване. Точно това постигате с разделянето на пакета, който се поема от Касата, на основен и допълнителен. На практика Вие разделяте здравеопазването на здравеопазване за бедни и здравеопазване за богати. Защото както се разбра от Вашето обяснение, парите от Здравната каса ще стигат само за заболяванията от основния пакет, а за заболяванията от допълнителния пакет, ако човек има нещастието да се разболее от тях, ще чака – ще чака за лечение или ще плаща. Ако имаш пари, ще плащаш и ще се лекуваш; ако нямаш пари – ще чакаш. Тук идва Вашата любима идея за листите на чакащи, с която със сигурност ще останете в историята. Но ако мислите, че сте новопроходец, ще Ви разочаровам. Ще Ви припомня, че листи на чакащите имаше и преди 1989 г. в „Мототехника”. „Мототехника”. Там правиш вноска и чакаш автомобил. Сега правиш здравна вноска и чакаш здравна услуга. Но ако за автомобила това не беше фатално, за здравната услуга може и да се окаже, защото става дума за здравеопазване. Освен това едно време от вноската можеха да се възползват внуците, а сега няма как да се случи и това. Освен това Вашето предложение с листите на чакащите – на тези, които са си платили здравните вноски, според мен има проблем и с Конституцията. Ако ние двамата с Вас си плащаме здравните вноски, но Вие се разболеете от заболяване, включено в основния пакет, а аз – от такова от допълнителния пакет, Вие ще се лекувате безплатно, а аз или ще плащам, или ще чакам. Според мен в Конституцията е казано, че гражданите имат равни права и ако ще си плащаме вноските, трябва да ползваме здравната услуга поравно. Освен това аз наистина не разбирам с какво разделянето на пакета на основен и допълнителен ще подобри здравеопазването? Вие казахте, че ще се подобри здравният статус на гражданите. това може да стане, ако здравеопазването стане по-достъпно и по-качествено. За достъпа вече приказвахме, а за качеството – тук стигаме до най-смешните текстове в Законопроекта, според които които Вие въвеждате като критерий за качество нивото на удовлетвореност или на неудовлетвореност на пациента. Извинявайте, по този начин след въвеждането на купуването на избиратели, Вие въвеждате купуването на пациенти.

гражданите да си платят здравните вноски, но ще предложа и една друга идея – и гражданинът Владислав Горанов да върне дължимото на Здравната каса, а именно този 1 млрд. 400 милиона, които отнеха преди две години в здравеопазването. Мисля, че това ще улесни промените, които се опитвате да направите.

Господин Дарин Димитров има думата. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Изслушах с внимание изказванията на колегите от опозицията. В много от тях имаше доста конструктивни предложения, които ми направиха добро впечатление. За съжаление, не знам защо Вие виждате чашата винаги наполовина празна. Знам, че е трудно да се критикува, но, повярвайте ми, много по-добре е да се кажат добрите неща за Законопроекта. Затова аз предпочитам да кажа някои добри неща и някои други забележки по него. Да, добре е връщането на договорното начало, въпреки че е трудно. Ние си спомняме колко трудно беше договарянето преди години. Аз съм бил член и на Управителния съвет на Лекарския съюз, договарянето отиваше с месеци. Трудно е, но е демократично, а в демокрацията лесни работи няма ще има договаряне на цени, на обеми, на методики за остойностяване, на санкции. Смятам, че това е добра посока. По отношение на арбитражите,

Проблем ще бъде за Лекарския съюз, защото лекарите, участващи в самите арбитражи, трябва да бъдат добре подготвени. Това означава, че Лекарският съюз трябва да организира курсове за лекарите, които са в арбитражните комисии, да не говорим за лекарите, които са не в медицинския арбитраж, а във финансов арбитраж. Там нещата са още по-сериозни. Трудно е да се намерят лекари за арбитражи, понеже колегите са много заети, а и наистина подготовката им трябва да бъде много добра, за да могат да опонират на специалистите от Касата и РЗИ. По отношение на съвместния контрол, това също е добра идея – съвместен контрол на НЗОК, на медицинския одит, на РЗИ и на Българския лекарски съюз. Смятам, че така ще бъдат по-добре преценени грешките и проблемите в здравеопазването. По отношение на качеството на медицинската помощ, тук много важни ще бъдат подзаконовите нормативни актове, защото конкуренцията между лечебните заведения е голяма и става все по-голяма и изострена. Това може да доведе до некоректни оплаквания от страна на пациенти, лекувани в едно лечебно заведение и в друго лечебно заведение. По отношение на пакетите. Разбрахме, че базовият пакет гарантира изцяло лечението на всички социално значими заболявания. Интересен е допълнителният пакет. Говорим за листи на чакащите. И сега съществува листа на чакащите. Бих искал да призова, че не би трябвало да има листа на чакащите в здравно заведение, в което лекарите и операционните са свободни, само заради финансирането от Здравната каса. Това трябва да го осмислим. По отношение на увеличаването на осигурителните вноски. Да, малко е 5%, но знаете ли от колко време се борим? Лично аз съм свидетел минимум 15-20 години да говорим по този въпрос. Смятам, че това е една малка победа на господин министъра, защото наистина може да е 5% , но е победа, господин Министър. Уважаеми колеги, моето мнение е, че за да осигурим качествено здравеопазване, ние трябва да дадем реална оценка на лекарския труд. Затова трябва да мислим за бъдещето. Ако имаме реална оценка на труда на медицинските специалисти, тогава ще можем да определим точно финансирането и как да определим реалното финансиране на труда в здравеопазването. Тогава вече можем да изискваме и добро качество на медицинските услуги. Наистина това според мен е бъдещето и ние трябва да работим за това. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Няма. От записаните народни представители до момента думата не е взел господин Лъчезар Иванов. Приканвам го, ако е в кулоарите, да заповяда.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! За втори път вземам думата. Надявам се, че след това ще следва и формалната процедура за да опонирам на едно твърдение, което е изцяло невярно. Тук се каза следното: имало сбъркан модел, който правителството и мнозинството искали нещо да нагаждат. Да припомня, че моделът на здравно осигуряване, такъв, какъвто е като философия, работи във всяка една от държавите в Европа и в света, с много малки изключения и работи добре. Не моделът е сбъркан, а начинът, по който дълги години той е изкривяван и прилаган лобистки, спекулативно и без никакво отчитане на възможния финансов ресурс, който обществото може да отдели. Това правим в момента – да приведем модела към смисъла му, да върнем отново Здравната каса не като защитник на интересите на определено лечебно заведение, а на интереса на здравноосигурените. Наистина се удивявам точно на БСП,

По същество ние превръщаме два милиона български граждани, които са претърпели хоспитализация през миналата година, в контрольори на Касата, защото Касата е тяхна, тя не е моя, не е на държавата. И да наричаме това „смешно”, „популистко” и така нататък, наистина е или неразбиране, или краен лобизъм, но не в полза на пациентите, а в полза на тези, които източват Касата не заради пациентите, а заради собствените си джобове. Това променяме, променяме основното, коренът на законопроекта е тази промяна. Касата от името на пациента при най-добри условия за него договаря и купува от изпълнителите на лечебна дейност и медицинска дейност услуги, което е било философията и е философията на здравноосигурителния модел във всяка една държава. Това, че сме превърнали Касата в плащач на фактури – който и да ги издаде, е грешка не на модела, а в начина на прилагането му тук, в България. Не искам да се връщам назад и да кажа кой приложи този модел за първи път по такъв начин. (Шум и реплики от КБ.) Благодаря на всеки един народен представител и на всяка една от парламентарните групи, която декларира подкрепа за Законопроекта, внесен от правителството. Много разумни предложения се чуха, включително от страна на опозицията. Надявам се, че в конструктивен разговор и в Комисията по здравеопазване ще стигнем до подобряване на текстовете. на текстовете. Моля Ви за философията, за това, че системата трябва да бъде справедлива, тоест да се разшири базата на плащащите, да е ясно, че този, който плаща, ще има различни права от този, който не плаща, не плаща, че Касата трябва да се върне към функциите си, че лекарствената политика трябва да отговаря на критериите за лекарствена политика навсякъде в другите европейските държави, а не на интересите на фармацевтичните фирми, че договорното начало трябва да бъде спазено, защото когато говорим, че някой окачествява Законопроекта като лош, трябва да кажем, че съсловни организации, пациентски организации, медицински съвет го окачествяват като добър. Тогава нека народен представител не си позволява да говори от името на народа. Моля за подкрепа на Законопроекта! И още веднъж – благодаря! Няма. Дебатът е закрит. Приканвам народните представители в залата, предстои гласуване. Квесторите, моля, направете и Вие същото – поканете колегите в залата.

Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Гласували

Тези ръкопляскания са израз на подкрепа за това, което се случва в здравеопазването, а то е, че от 1999 г. досега средствата за здравеопазване, официално даваните, се увеличиха точно с 1004%. 47% се плащат извън тези средства. Днес с това гласуване, посрещнато с ръкопляскания от дясно, Вие всъщност ръкопляскате за това българските граждани освен здравноосигурителни вноски, да плащат и допълнително. Вие ръкопляскате за това, за да могат българските граждани да чакат и администрацията да решава дали те са болни, така че държавата и Здравната каса да поемат тяхното здравеопазване, или да си плащат. Вие ръкопляскате за това още веднъж да разделим хората на такива, които имат средства да си плащат за здраве, и такива, които няма да се лекуват и ще умират. Това да се нарича „здравна реформа” е цинизъм! Това са промени, които задълбочават разликите в достъпа до здравеопазване според имущественото състояние на гражданите. Ето затова гласувах „против”. Втори отрицателен вот – господин Жаблянов. Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! Аз гласувах „против” направените предложения за промени в Закона, защото тази стъпка задълбочава дефектите на реформата в здравеопазването, предприета от същата партия, на която днес господин Москов е министър. Те се явяват на поправителен изпит пред българските граждани в момента, защото преди години създадоха такава правнонормативна уредба на българското здравеопазване, която доведе до необходимостта от тази реформа. Стои въпросът има ли моралното право тази партия, която днес се явява под бленда Реформаторски блок... партия моралното право да се заема за втори път с този въпрос?! Няма, господин Москов! Няма, защото Вие продължавате същата философия. Вие не променяте онова, от което са недоволни гражданите.

за всеобщност, достъпност и безплатност на здравеопазването. Колегите от дясно карате българския народ да плаща допълнително за здравеопазване, да се подрежда на опашки пред болниците и го правите по-болен. Ето това предлагате. Това не е реформа, това е обратното на реформа! на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Разпределен е на водещата Комисия по икономическа политика и туризъм и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Представени са доклади. Първо ще чуем доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм. Господин Кънев, слушаме Ви.

относно Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 502-01-14, внесен от Министерски съвет на 6 февруари 2015 г. На свое редовно заседание, проведено на 18 февруари 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката – Любен Петров – заместник-министър, Валентин Груев – директор на дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие”, и Лъчезар Борисов – началник на отдел в същата дирекция; от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол – Емил Караниколов – изпълнителен директор, и Руси Статков – член на Надзорния съвет. Законопроектът за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол е изготвен във връзка с получено Мотивирано становище C (2013) 1550/21.03.2013 на Европейската комисия по процедура за нарушение № 2012/4002, касаещо разпоредбата на § 8 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

В § 8 е предвидено право на държавата, при неизпълнени в срок задължения по приватизационни договори, да учредява законна ипотека и да налага обезпечителни мерки върху имуществото на приватизираното дружество. Възприетото законодателно решение е продиктувано от съображения за оптимизиране на осъществявания следприватизационен контрол и за реализиране на целите, залегнали в чл. 2, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите. В полученото мотивирано становище Европейската комисия поддържа позицията си, че разпоредбата на § 8 нарушава интересите на инвеститорите от Европейския съюз. Според правния анализ, направен от Европейската комисия, с прилагането на тези ограничителни разпоредби България нарушава правата, с които се ползват инвеститорите от Европейския съюз съгласно чл. 49 и 63 от Договора за функционирането на тъй като предвижда възможността при неизпълнение на задълженията по приватизационен договор държавата да учреди ипотека и да наложи други обезпечителни мерки, не само върху имуществото на купувача, но и върху имуществото на приватизираното дружество. Предвидената в § 8, ал. 1 и 2 възможност държавата да обезпечава вземанията си чрез учредяване на ипотека върху активи на приватизираното дружество заради задължения на лице, различно от собственика на приватизираното дружество, засяга икономическите интереси на останалите акционери и нарушава тяхното право на установяване и ограничава свободното движение на капитали. Същевременно инвеститорите от Европейския съюз, придобили контролен дял от приватизирано дружество в България, могат при неспазване на приватизационно задължение от друг акционер да бъдат възпрепятствани да вземат управленски решения и да се разпореждат с активите на дружеството. Европейската комисия счита, че разпоредбата не може да се разглежда като подходяща и пропорционална мярка, приета във връзка с легитимна цел от общ интерес. Въз основа на това е направен изводът, че България не е изпълнила задълженията си по чл. 49 и 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз и приканва страната в двумесечен срок от датата на получаване на мотивираното становище да предприеме необходимите мерки, за да отстрани несъответствията с европейското право. Аргументите на българската страна в защита на действащата разпоредба на § 8 не са приети за основателни от Европейската комисия. С приемането на Законопроекта констатираното от Европейската комисия несъответствие с изискванията на правото на Европейския съюз ще бъде отстранено, а стартиралата срещу България процедура за нарушение – прекратена. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 14 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 502-01-14, внесен от Министерски съвет на 6 февруари 2015 г.”

На заседание, проведено на 18 март 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерски съвет. заседанието на Комисията взеха участие: господин Любен Петров – заместник-министър на икономиката, госпожа Десислава Георгиева – началник на отдел „Право на установяване и услуги”, дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” в Министерство на икономиката, и господин Емил Караниколов – изпълнителен директор на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. I. Проектът на Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол е изготвен във връзка с получено на 21 март 2013 г. Мотивирано становище C (2013) 1550 на Европейската комисия по процедура за нарушение № 2012/4002. Мотивираното становище се отнася до разпоредбата на § 8 от Преходните разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, която според Европейската комисия не съответства на заложените в Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС) принципи за свободно движение на капитали (чл. 63 от ДФЕС) и свобода на установяване (чл. 49 от ДФЕС). Представените от българска страна аргументи в защита на действащата разпоредба не са приети за основателни от Европейската комисия. II. Параграф 8 от Преходните разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол предвижда правото на държавата да учредява законна ипотека и да налага обезпечителни мерки върху имуществото на приватизационните дружества при неизпълнени в срок задължения по приватизационни договори. В свето становище, което повтаря изразената в Официалното уведомително писмо С (2012) 3366 final от 31 май 2012 г. позиция, Европейската комисия посочва, че разпоредбата от § 8 въвежда специално държавно право, което нарушава интересите на инвеститорите от Европейския съюз, не отговаря на изискванията за пропорционалност и е неподходящо за постигането на целите на Закона за приватизация и следприватизационен контрол за създаване на условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите. III. Предложеният Законопроект предвижда отмяна на § 8 от Преходните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с което се цели констатираното от Европейската комисия нарушение да бъде отстранено и да бъде постигнато съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз в областта на свободното движение на капитали и свободата на установяване, а стартиралата срещу България процедура за нарушение да бъде прекратена. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 9 гласа „за”, 1 глас „против” и 3 гласа „въздържал се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 502-01-14, внесен от Министерския съвет на 6 февруари 2015 г.” Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Георгиев. Дебатите са открити. Има ли народни представители, които желаят да се изкажат? Да. Това обаче ще се случи след почивката. (Смях, оживление.) Обявявам 30 минути почивка.